Трябва да гласуваме процедурата, която госпожа Димова направи, преди да направим поименната проверка. Гласуваме допуск в залата.

г. и приет на първо гласуване на 6 ноември 2020 г. „Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

се създава нов ред 1.1.3.3.1. със следното съдържание: 1.1.3.3.1. в т.ч. дейност на Самостоятелни медико-технически лаборатории по производството на специализирано медицинско изделие – тотална зъбна протеза 6 000,0“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Йорданов Йорданов и група народни представители: „В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди таблицата числото

508,8“. - на ред 1. „Здравноосигурителни приходи“ числото „4 980 973,5“ се заменя с „5 136 611,0“.

„266 710,9“ се заменя с „286 348,4“. - на ред 1.1.3.3. „Здравноосигурителни плащания за дентална помощ“ числото „197 386,0“ се заменя с „203 386,0“. - на ред 1.1.3.5. „Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и …, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги“ числото

по ал. 2, ред 1.1.3.5.1.3. лекарствени продукти за деца до 14 години утвърждава безплатни лекарствени продукти за лица до 14 години.“ 4. Създава се ал. 5: „(5) В рамките на резерва на Националната здравноосигурителна каса ал. 2, ред 1.3.2. създава Гаранционен Фонд за доболничната първична лекарска помощ.“

да се замени с числото „5 099 871,3 хил. лв.“ - Ред 1.1.3.4 „Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност“ – числото „100 901,0 хил. лв.“ да се замени с числото „115 901,0 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 5 341 312,9 хил.

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! По искане на парламентарната група на „БСП за България“ на 22 октомври 2020 г. Народното събрание, при това със завидно единодушие, решихме следното: „В срок до един месец Министерският съвет да актуализира и приведе в действие Националния план на Република България за готовност при пандемия.“ от един месец изтече – днес сме 24 ноември. Правителството на Борисов не е актуализирало и не е привело в действие Националния план. Какво означава това? Първо, това е още едно доказателство, че когато Борисов управлява България, Народното събрание съществува проформа. Затова аргументирано твърдим, че той убива институциите, унищожава държавността и управлява авторитарно. Колеги от ГЕРБ, Вие подкрепихте това решение преди един месец. Направете си изводите сами! Второ, въпреки тежката криза той отказва чрез Националния план за действие да създаде ред, предвидимост и сигурност за хората. Правителството продължава да действа на принципа „проба-грешка“ и след това все някой друг е виновен. Трето, играят си политически игрички на гърба на народа. Вчера министърът на здравеопазването обяви нови мерки под условие – ако бъдат одобрени от Министерския съвет. Сега ще чакате два дни реакцията на хората, за да реши Борисов в сряда дали да бъде добрият и да отхвърли някоя от тези мерки, ако има народно недоволство, или да ги пусне. Ето Ви доказателството: вчера в 16,30 ч. премиерът заяви, че икономиката трябва да продължи да работи, държавата да работи, хората да работят – не се налага никакво затваряне. Само половин час по-късно в 17,00 ч. министърът на здравеопазването обяви, че затваряте! Играете си на доброто и лошото ченге, докато хората умират по стълби и в линейки между две болници! Четвърто, за да направите още по-пълен хаоса в държавата, новите здравни мерки, които ще доведат до нов срив в икономиката и нова бедност за домакинствата, по никакъв начин не са подкрепени с помощ за бизнеса и с грижа за хората. Излизат много въпроси, които вълнуват хората. Например тези родители, които ще остават вкъщи, за да гледат децата си заради онлайн обучението, как ще бъдат компенсирани, ако са си взели досега и платени, и неплатени отпуски? Или малките и средни фирми, които ще затворят, какво ще правят, освен да обявяват фалити? Какво да правят близо 200 хиляди самоосигуряващи се лица, които отново няма да ползват никаква държавна подкрепа? С тези аргументи искам да кажа, че бюджетът, който искате да гледаме днес, вече е неадекватен на новата ситуация! Спрете с това безумие! Има алтернатива. Има други решения – разумни, спокойни, държавнически и с грижа за хората. Предлагаме Ви ги – ако искате, ги чуйте: Първо, правителството да изпълни решението на Народното събрание и да актуализира и приведе в действие Националния план за действие при пандемия. Така ще се въведе ред и спокойствие, сигурност и яснота за хората – как да реагират, къде да търсят помощ; за Спешната помощ къде да кара болните, а не да ги разкарва от болница в болница; за болниците – как да организират приема и лечението и на кои пациенти. Това ще създаде единно държавно и държавническо централно управление на кризата. Второ,

И ето защо Ви предлагаме да го направите, и настояваме за това! Третото, което искаме да кажем. Ако в сряда мерките, които предлага здравният министър, бъдат одобрени от правителството, то те да бъдат съчетани в комплект, допълнени с нови социални и икономически мерки за подпомагане на домакинствата, семействата и бизнеса. Здравният план според нас трябва да върви с икономически план и социален план. Четвърто, ако правителството изпълни това, отразете тези социално-икономически мерки в бюджета и тогава го внесете отново. Всичко друго е допълнителен хаос, допълнителен срив в здравната система, допълнителен риск за живота и здравето на българите, гарантиран срив в икономиката без компенсации и гарантирана бедност на българския народ. Ако продължите да реагирате на кризата както досега, ще оправдаете думите ни, че Вие сте една от причините за нея!

Ще го направя и формално като процедура – правя предложение да отпадне от дневния ред точката за държавния бюджет, републиканския бюджет. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова. Ще подложа на гласуване

Колегите, които са дистанционно, да се подготвят – сега ще изчета имената им:

на здравеопазването в Република България, доколкото решенията и изпълнението на бюджета на Здравната каса касае цялата здравна система и определя насоките за нейното развитие. Вие чухте преди малко предложението, което сме направили от името на нашата парламентарна група. Искам да акцентирам върху някои от тях, за които мисля, че трябват допълнителни пояснения. На първо място, в условията на пандемия ние считаме, че има една категория български граждани малки български граждани, тези до 14 години, лечението на които е силно подценено, тоест то трябва да се заплаща в ограничен размер. Сумата не е толкова голяма на фона на всички разходи, които са предвидени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. По нашите изчисления се касае за 130 млн. лв. Нашето предложение е тези средства, които касаят лечението на малките граждани на страната, тези в детска и ученическа възраст, пак повтарям, до 14 години, да бъде безплатно за тях и техните семейства. Това е особено важно в условията на пандемия, когато могат да се осигурят достатъчно средства не само за тяхното лечение, а и за тяхното протежиране, за тяхната профилактика. Мисля, че по този начин изпълняваме и важния социален момент в условията на демографска криза в България. На второ място, имам едно предложение, което явно трябва да обясним допълнително. Вие знаете, че общопрактикуващите лекари в България получават бюджет от Здравната каса, който не е само за заплащането, а с който трябва да обзаведат своите практики. Те изпитват съществени затруднения по внедряването на нова апаратура, технологии. Ние предлагаме – по аналог с друг такъв съществуващ фонд в Министерството на здравеопазването, да бъде създаден един гаранционен фонд в неголям размер, като начало само от 10 млн. лв., който ще гарантира кредити на общопрактикуващите лекари, с които те могат да закупят диагностична апаратура – например ехограф, даже апаратура, която ще им позволи да правят сега примерно тестове в условията на техните кабинети. Така че това е нещо, което може да бъде направено, като след изчерпване на този фонд, той ще започне от вноските на общопрактикуващите лекари да се пълни отново и тези вноски отново могат да бъдат използвани като гаранционен фонд за следващо поколение апаратура. И на трето място, считаме, че мярката за лечение на тотално обеззъбяване на българските граждани е много добра, но тя не може да обхване поради ограничения размер на средствата всички български граждани, които се нуждаят от нея. Считаме, че тя трябва да се увеличи с още 3 млн. лв.,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е последният бюджет, който приема за своето съществуване Четиридесет Аз не си правя никакви илюзии, че ще има сериозни дебати. Най-важните разходи за здравеопазването тук е директорът на НЗОК, управителят, тоест професор Салчев, а именно разходите в частта „НЗОК“ ще минат с валяка на мнозинството без никакви промени като философия на структурирането на тези разходи в рамките на тези четири години с едно процентно увеличение. Искам да обърна внимание на няколко неща, за да не говорим с общо политическо отношение към бюджета, то е негативно и няма да гласуваме този бюджет, който Вие сте предложили, но да Ви кажа някои неща, които на мен ми правят много сериозно впечатление. Аз искам да обърна внимание на колегата Салчев, защото той ще носи върху себе си отговорността,

в различни области на дейността, което означава – и това днес много хубаво се каза от един бивш Ваш министър, че Вие правите бюджет, за който като че ли кризата свършва, включително и в областта на здравеопазването. Тя няма да приключи. Всички специалисти ни предупреждават, че ще има трета вълна, която сигурно ще започне в началото на следващата година, и по този начин структуриране на разпределението на резерва, при положение че в момента практически не използваме никакво финансиране за всички други направления на здравната дейност, с изключение на ковид отделенията, на практика в 90% от лечебните заведения функционират активно ковид отделенията – това съм длъжен да Ви го заявя с цялата си професионална отговорност. Всички други дейности са рязко намалели. Професор Салчев е принуден да хвърля 85%, което е една абсолютно неясно защо определена цифра, върху всяко лечебно заведение всеки месец, и когато всичко това се промени с постепенното отзвучаване на кризата през следващите месеци, надявам се, но тя ще продължи, тогава ще се окаже, че този резерв изведнъж ще погълнете в отделните видове дейности той ще постави Касата в едно изключително тежко положение. И този състав на Министерството, и този състав на Надзорния съвет, който ще трябва да решава тези проблеми през 2022 г., няма да може да ги реши и ще трябва тогава да се прави спешно, спешно ще трябва да се прави – аз тук искам да чуя мнението на професор Салчев по този въпрос, вероятно актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Второто нещо, което ми прави много силно впечатление в бюджета, е, че като видях, внимателно проследих Вашите две предложения, Вие правите в резерва едни едни и същи като обем предложения по 15 милиона – цитирам – „1.3.3 за „Медико-диагностична дейност“, и за „Други лекарства“. Как си представя Касата – нека да направят колегите, които са интелигентни лекари всички от управляващото звено, броя на тестовете, които правим в момента на населението в страната, което практически ще мине през масово тестуване, и то не през едно тестуване, а през няколко, уважаеми колеги, защото това се налага от биологичния ход на пандемията, тогава как ще стигнат тези 100 милиона, които Вие сте предвидили, как ще стигне и този резерв, който предвиждате в резерва? И какво ще остане в резерва на Касата за други проблеми, които ще се явят? Защото аз си позволявам да повторя тук отново, за да не надхвърлям времето, разбира се, което ми е отделено, че рязка промяна ще има в дейностите по отделните направления в началото, а особено в средата и към края на 2021 г. Затова ние като парламентарна група не можем

и на практика неподпомагането на най-слабите социалнозначими слоеве на населението. Поради тази причина беше нашето предложение, и тук колегата Йорданов го защити, за създаването на този фонд. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На фона на тежката криза, в условията на която се намираме, доволно е разнопосочното говорене в условията на тази криза. От време на време се чуват призиви за единство, за диалог, за разум и водени от тези призиви, опозицията си позволява да прави предложения. Когато обсъждахме на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ние заявихме, че ще подкрепим усилията, които са насочени към намаляване на натиска върху здравната система, затова тази криза да бъде управлявана, направихме предложения. За съжаление, дами и господа управляващи, нито едно от тези предложения не е прието. Има и парадокс. Нашето предложение например касае увеличаване на средствата за медико-диагностична дейност, защото смятаме, че българските пациенти трябва да имат повече възможности за изследване, за тестване, за образна диагностика, за диагностициране в извънболничната част на предлаганите услуги, ето защо предложихме увеличение на тези средства. В Доклада сте записали, че предложението не е подкрепено. Практически обаче Вие сте го подкрепили, защото със същата сума, с която ние предлагаме да се увеличи тази част от разходите, Вие приемате Вашето предложение, което по-нататък сте направили. Защо обаче не уважихте съвпадението в исканията на представители на опозицията, в случая на „Движението за права и свободи“, и Вашите предложения? Просто защото искате да кажете, че Вие давате тези средства, че Вие предлагате това увеличение. Един ход, който няма да доведе отново до конструктивни решения в тази трудна ситуация. Ние възразяваме и срещу това – да разпределите резерва, защото при първо четене отбелязахме, че трябва да има повече буфери. Тогава казахте, че този резерв от 149 милиона е такъв буфер. Разпределихте го, без да Ви мигне окото до стотинка! Когато се създаваше Здравната каса, беше заложено 10% от средствата да бъдат в така наречения оперативен резерв. Вие го намалихте преди пет-шест години на 5%, за следващата година този буфер, този резерв е нула! Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки, които няма да дадат свободата на действие на тези, които ще вземат по-нататък решения за управление на тези средства в рамките на над 5 милиарда. Ето защо няма да подкрепим предложенията, които Вие направихте, с изключение на тези, които са за повече средства за мотивиране на работещите в сферата. Ситуацията е тежка.

В чл. 1, ал. 2 предлагам увеличение на разходите за „Персонал“ на Националната здравноосигурителна каса за сметка на реципрочно намаление на издръжка на „Административни дейности“. Кои са мотивите ми? От отчетите на бюджетите на НЗОК в последните години прави впечатление, че преобладават разходите по възлагания на външни подизпълнители и би могло част от този ресурс да бъде насочен именно към подобряване капацитета на Касата, още повече че така икономисаният ресурс от ДДС, който начисляват и заплащат фирмите външни изпълнители, ще остане в НЗОК. Ето защо предлагам с този капацитет, с този ресурс да бъде подпомогната дейността и персоналът на Националната здравноосигурителна каса, тъй като с наше решение им възлагаме и допълнителни дейности по отношение на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, с което действително дейността на Касата се разширява. Уважаеми колеги народни представители, сега е времето в тази зала да се говори за политики и пари, но е време да се кажат и някои истини. Истина е, че за дейностите по възстановяване функциите на дъвкателния апарат с горна или долна цяла плакова зъбна протеза, в това число и контролни прегледи за период от четири години, НЗОК заплаща по 200 лв.

Истина е, че пациентът доплаща в зъболекарския кабинет, а исканата сума е за труда на зъботехника, изработващ протезата, който обаче не е включен в цената. Истина е, че при изработване на такава протеза, заплащана от НЗОК, се преплитат пътищата между самостоятелните медико-технически лаборатории, нерегламентирани такива, често от непрофесионалисти, та дори и от лаборатории от чужди държави, стъпили в сивия сектор, за което съответните служби и институции са вече сезирани. Ако за лекарите по дентална медицина, като регулирана професия, законът е регламентирал взаимоотношенията с държавата, то като народни представители е да регулираме същите и при зъботехниците в регулираните от Закона за лечебните заведения самостоятелни медико-технически лаборатории, изпълняващи изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за счетоводството, като осигурим тази дейност да е обществено значима и от съществено значение за живота и здравето на хората, както е изискването за регулираната професия „зъботехник“. Затова предлагаме увеличението на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ да бъде с 3%. Отделно от това предлагам да се създаде нов ред 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.1, с което сумата от 6 млн. лв. да се отдели за самостоятелните медико- технически лаборатории и за дейности по производството на специализирано медицинско изделие „тотална зъбна протеза“.

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля народните представители да заемат местата си в залата. Първо ще подложа на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за наименованието на Закона.

Моля, режим на гласуване

чл. 2. Постъпило е предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители чл. 3 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3, като в него навсякъде абревиатурата „ЗЗО“ се заменя със „Закона за здравното осигуряване“. Постъпило е предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители чл. 4 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, като в него навсякъде абревиатурата ЗЗО се заменя със „Закона за здравното осигуряване“. Постъпило е предложение от народния представител Валентина Александрова Найденова: „Създава се нов чл. 5 със следното съдържание: „Чл. 5. Сумата от ред 1.1.3.3.1. се разходва в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за лечебните заведения.“ Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 5: Чл. 5. (1) За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал, за всеки месец, както следва: 1. на лекари – в размер на 600 лв.; 2. на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв.; 3. на санитари – в размер на 120 лв. (2) Допълнителни трудови възнаграждения по ал. 1, т. 1 не се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5 000 лв. месечно. (3) Средствата се отчитат в рамките на стойностите

НЗОК: 1. утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци; 2. утвърждава стойности на разходите по т. 1 и по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци; 3. наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по т. 1 на тримесечие; (5) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7. директорите на РЗОК: 1. предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез управителя на НЗОК стойностите на разходите по ал. 4, т. 1 и 2, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ за съответната РЗОК, и наблюдават разходването на утвърдените стойности на разходите по ал. 4, т. 1 и 2 по месеци и на тримесечие; 2. изплащат на изпълнителите на болнична медицинска помощ разходите в рамките на стойностите по ал. 4, т. 1; 3. анализират и отчитат на тримесечие пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си

анализ и контрол по изпълнението на разходите по ал. 1 от изпълнителите на болнична медицинска помощ. (7) Средствата по чл. 1, ал. 1, ред 4, неусвоени по реда на ал. 1, се използват по реда на чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

са: чл. 3, така наречените регулативни стандарти. Какво имам предвид? Националната здравноосигурителна каса утвърждава за всяка регионална здравноосигурителна каса и за всяко тримесечие към договорите на изпълнителите на извънболнична помощ броя на назначенията за специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности. Какво означава това? Това означава, че всеки един специалист в извънболничната помощ знае и разполага в рамките на своя бюджет колко прегледа трябва да извърши, на каква стойност трябва да бъдат медико-диагностичните дейности. управляващите в лицето на ГЕРБ през всичките тези години на тяхното управление бяха решили проблема с информационната система на Националната здравноосигурителна каса, въобще нямаше да има нужда от тези текстове, нямаше да има нужда от този параграф – затова предлагаме той да отпадне. Следващият член, който предлагаме да отпадне, е свързан с регулацията според мен и със свръхрегулацията в болничната помощ. Какво имам предвид? Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава за регионалните здравноосигурителни каси общата годишна стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределени по месеци, на разходите, стойността на разходите по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределени по месеци. Уважаеми колеги, това е абсолютна свръхрегулация, която стига и до легла, ако щете, в лечебните заведения. Болничната помощ, отново повтарям, ако работи информационната система, за която говорим от много години, няма да има никаква нужда от такива регулации. Аз съм убеден, че системата на здравеопазването може и без тази свръхрегулация да функционира нормално.

така нареченото подпомагане на колегите от медицинския състав, които се занимават с лечението на пациенти с COVID-19. Тук прави впечатление, и то много грозно впечатление, липсата на една дума, неспоменавана изобщо – на лаборантския състав. Аз не мога да си обясня каква е тази недомислица? Какво е това дискриминиране? Каква е тази сегрегация? И как ще се реши този въпрос? Разбира се, сигурен съм, че пак ще се извади някое зайче от ръкава, както винаги, и ще се обясни, че не се разбират текстовете и така нататък. Второто, което е много по-сериозно, за което ми се обадиха много колеги. Вие пишете, че разходите ще отиват по параграф, по точка 1.3.3.7, тоест болнична дейност. Как си представяте в болнична дейност да има директиране на заплащане? Начинът на формиране на заплатите в лечебните заведения е известен. Той е свързан, както във всички търговски дружества, с печалбата на лечебното заведение. Но по-важно за мен е първото и аз се надявам по някакъв начин това да се промени, тъй като представлява изключително голяма несправедливост към една част от състава на болничните заведения, които не само че са в пряк контакт и са застрашени, ами работят не на 24-часов оборот, бих казал, на 48-часов оборот, с изключително натоварване, с много рискове, с много проблеми, които съществуват по места, и които тук сега не ми се коментират, но това трябва на всяка цена да бъде променено, да бъде поправено, тъй като представлява една много сериозна несправедливост. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Предложихме отпадане на чл. 3 и чл. 4, защото смятаме, че трябва да спре опитът за свръхрегулация в системата, която очевидно не доведе до нищо добро. Това раздвоение, тази шизофрения трябва да спре! В чл. 3 и чл. 4 отново се предлага да има регулиране чрез регулативни стандарти, обеми на дейности и така нататък. И само след няколко параграфа Вие ще предложите да се плаща надлимитна дейност за предходни години. Въвеждаме лимити, въвеждаме регулации, след това се налага да плащаме много повече за извършена и незаплатена дейност, защото трябва да се платят и лихвите, и съдебните разноски. Отново се доказва, че нищо старо не е забравено, нищо ново не е научено. Мислим, смятаме, имаме аргументи за това, че тези два члена е време да отпаднат. Защото през всичките години показаха, че не работят и не водят до нищо добро – нито до предвидимост в системата, нито до плануване на легла, на потенциал, на капацитет. Това са нашите аргументи. Надявам се да ни чуете.

предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. на § 1: „§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК. НЗОК. (2) Неусвоените средства до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 9 може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия списъка по групи по чл. т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост па бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. …) по

на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период на извършените и отчетените, но незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017-а и 2018 г., независимо от съдебните актове, постановени по съдебните съдебните спорове между страните. (4) Установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017-а и за 2018 г. се извършва чрез проверки от контролните органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при условия и по ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет на Българския лекарски съюз.“

предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал.

на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини. (3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, след одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава балансът балансът по бюджета на НЗОК. (4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания утвърждава компенсирани промени

от Закона за здравето и за дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето се определят и предоставят съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.

с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се определят и предоставят от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, след одобрение от Надзорния съвет на без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.7. При необходимост се прилага съответно ал. 4.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, като в него навсякъде абревиатурата „ЗЗО“ се заменя със „Закона за здравното осигуряване“.

по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения във връзка с обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, директорът на районната здравноосигурителна каса може да сключи договор по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване с изпълнители на медицинска помощ, които не отговарят на изискванията на глава втора, раздел VIII от Закона за здравното осигуряване. (2) Условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ по ал. 1 и редът за сключване на договорите по ал. 1, се определят с анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.“

По § 12 има постъпило предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13: „§ 13. става § 13: „§ 13. (1) Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на НЗОК за 2021 г. по реда на чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за допълнителни разходи за дейности, свързани с COVID 19. (2) случаите по ал. 1 Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, подписват анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа условията и реда за заплащане на дейностите по ал. 1, а при необходимост – и методика за определяне размера на средствата за разходите по ал.

Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. (2) Субсидирането по ал. 1 се извършва въз основа на сключени договори за периода на обявеното извънредно положение, съответно на обявената извънредна епидемична обстановка при спазване изискванията на Закона за държавните помощи.“ По § 13 е постъпило предложение от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. (1) Утвърдените разходи за персонал на НЗОК се извършват до определения размер. (2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда. (3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК може да одобрява съответните вътрешно компенсирани промени по бюджета на НЗОК. (4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на: на: 1. получени средства от помощи и дарения; 2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала; 3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет; 4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.; лв.; 5. получени трансфери за изпълнение на Националния план за действие по заетостта; 6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз; 7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато НЗОК НЗОК изпълнява международни договори и програми през текущата година; 8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности. (5) Увеличението на разходите за персонал

индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за годината независимо от извършените увеличения на месечните заплати през годината.“ По § 14 е постъпило предложение от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител

Подлагам на гласуване: текста на вносителя за наименованието на подразделението; редакцията на § 1 по Доклада на Комисията; редакцията на § 2 по Доклада на Комисията; текста на вносителя за § 3, като навсякъде се променя абревиатурата; текста на вносителя за § 4 и § 5, като навсякъде се променя абревиатурата и са подкрепени от Комисията; текста на вносителя за § 6,

ли по този параграф? Господин Йорданов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Този параграф предизвика вълнение в местните органи на властта, защото колегите от тях считат, че държавата им прехвърля задължения, с които те нямат компетенцията, възможностите и ресурсите да се справят. За какво става дума? Става дума, че се възлагат на областните администрации важни дейности, а Вие знаете, че областните администрации са оперирани от експертиза. В областта на здравеопазването практически нямат никаква експертиза.

Затова ние подкрепяме и тяхното искане като цяло, че това са дейности, които трябва да се извършат от централната власт, защото тя има законотворческите възможности да налага това, което иска да направи и ресурсите да го обезпечи финансово. Затова предлагам да се съобразим с мнението на колегите от местната власт и този параграф да отпадне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Йорданов. Реплики? Не виждам реплики. Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на

По § 17 има предложение от народния представител Дора Стоянова Христова и група народни представители: В § 17 изменящ Закона за здравното осигуряване, в т. 6, изменящ и допълващ чл. 45 се прави следното допълнение: „1. В чл. 45, ал. 1 се създава нова точка 16: 16: 16. предписване и отпускане на всички лекарствени продукти по лекарско предписание на деца до 14 години и на лица над 65-годишна възраст;“ 2. Създава се нова ал. 33: „(33) Всички лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по ал. 1, т. 16 на лица над 65 години, на деца до 7 години, както и на деца от 7 до навършване на 14-годишна възраст, които редовно посещават училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние, се заплащат изцяло от Националната здравноосигурителна каса. Условията, редът и механизмът за заплащане на съответните лекарствени продукти се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.“ Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната

5. В чл. 45: а) създават се нови ал. 29 и 30: „(29) За лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги, НЗОК заплаща по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки. (30) Националната здравноосигурителна каса не може да заплаща на изпълнителите на болнична медицинска помощ и на притежателите на разрешение за търговия на дребно за лекарствените продукти стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“;

заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, се прилага механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който се приема ежегодно, в срок до 15 януари на текущата финансова година, с решение на Надзорния съвет на НЗОК. Механизмът се прилага при надвишаване на разходите на НЗОК за посочените медицински изделия съгласно предвидените средства в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предполагам, че за почти четирите години, в които сме заедно тук, си давате сметка и сте разбрали категорично, че не сме царе на празните приказки, на свободните съчинения и на безсмислените предложения. Много преди да станем част от българския парламент – далеч назад в годините, ние сме се надявали, че подобно предложение ще бъде внесено от която и да е преди това парламентарна група, представител на българските граждани, а именно нашите деца, децата до 14-годишна възраст – тези, които, естествено, ходят на училище, които са ангажирани към своите ангажименти към нашата държава и на нашите родители, на българските пенсионери, градили тази държава, в която имаме честта да живеем и надявам се да правим усилия да я правим по-добра. Та тези две групи от хора според нас задължително очакват и се надяват, и трябва да бъдат подкрепени с най-малкото нещо, което можем да направим за тях – да им осигурим безплатни лекарства. едно от нашите предложения през този мандат – създаването на държавна верига от бензиностанции, която да помогне на хората да имат достъп до справедливи цени на горивата, получихме подкрепа, стартира се проектът, за съжаление, още не е тръгнал да се развива активно. Но днес всички Вие имате категоричната възможност за за първи път да застанете така категорично на страната на българския народ и на Вашите избиратели, защото във всички наши срещи – и с наши фенове, и фенове на останалите политически партии, ние не чухме нито един човек, който да се противопостави дори и бегло на това предложение. Напротив, отвсякъде получихме много категорична подкрепа. на нашия въпрос: добре, в крайна сметка останалите народни представители са и Ваши представители, защо не ги притискате по места, за да направят нещо смислено за Вас? Те всички отговарят, че се надяват все пак като са ни избрали да направим тази крачка, затова днес всъщност ще стане ясно кой е на страната на българския народ. Аз, между другото, съм силно озадачен, смутен от това рехаво присъствие, даже видях, че и в момента, когато се говори и след малко ще се гласува това нещо, част от така уж най-социалната партия, включително и лидерката, не присъстват в залата. Явно толкова ги е еня за българския народ и за техните нужди. Но все пак аз се обръщам към Вас, към разума – даваме милиарди и стотици милиони за всякакви предложения. Тези дни, от днес, докрая на седмицата, в която ще разглеждаме бюджета на Република България, може би това е единственото така сериозно кардинално решение, което ще помогне на голяма част от българския народ не само сега, за да оцелее в тази криза, в тази пандемия, а и за в бъдеще, за да могат да живеят доста по-достойно в България. Така че аз се надявам всички с разума си, с отговорността към своите избиратели да подходим

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Марешки, ние ще подкрепим Вашето предложение, но днес сме на второ четене на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Бихме искали да чуем Вашите изчисления в числа, да видим за каква сума става дума. Защото, когато ние направихме предложение за децата до 14 години, нашият анализ беше, че се касае за 130 млн. лв. Вие включвате и възрастните хора над 65 години, тоест тези, които са в пенсионна възраст.

благодаря Ви за репликата. Благодаря Ви и за предварително декларираната подкрепа. Надявам се, че и останалите колеги в залата ще се вслушат в разума. Естествено, както Вие, така и ние сме опозиция в този парламент – не участваме оперативно в управлението на държавата и нямаме конкретните числа. Въпреки всичко сме направили разчети, които не се базират на конкретните факти, които знаят и в Здравната каса, и в Министерството, и считаме, че максималният разход за осигуряване на безплатни лекарства за пенсионерите над 65-годишна възраст и за учениците до 14-годишна възраст ще бъде в рамките на около 500 – 600 млн. лв. Считам, че това е харч, който е по възможностите и на Здравната каса, и на държавата ни и затова си позволяваме да го предложим. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Марешки. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители.

Благодаря, госпожо Председател. Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага § 18 да бъде отхвърлен. Предложение Предложение на народния представител Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Койчев Иванов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19: „§ 19. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

„(4) Изпълнителната агенция по лекарствата свързва националния номер за идентификация по чл. 2591, ал. 1 с кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква

в) алинея 5 се отменя. 2. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 11: „11. предоставя на ИАЛ за всички лекарствени продукти, разрешени за употреба на територията на страната, включително при промяна на обстоятелствата,

него.“ 3. В чл. 217: а) създава се нова т. 6: „6. предоставя на ИАЛ за всички лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос на територията на страната, включително при промяна на обстоятелствата,

Националният номер за идентификация на лекарствения продукт по чл. 259, ал. 1, т. 12: 1. осигурява еднозначно идентифициране на всеки лекарствен продукт и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването; 2. се използва от всички лица, във всички регистри и други бази данни, както и в медицинската документация, свързана с лекарствените продукти. (2) Генерирането и вписването в регистъра по чл. 259, ал. 2, т. 4 на национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 261а, ал. 5. (3) Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя на Съвета в електронен формат по образец, утвърден от него, информация за разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OB, L 136/1 от 30 април

в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, Министерството на здравеопазването и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват рамкови споразумения относно максималната стойност, до която съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки. Условията и редът за сключване на рамковите споразумения се определят с наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето. (15) Разпоредбата на ал. 14 не се прилага за генерични лекарствени продукти и за ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето. (16) За лекарствените продукти по ал. 12 максималната стойност по ал. 14 не може да бъде по-висока от стойността, определена в рамковото споразумение по ал. 12. (17) Министерството на здравеопазването не може да заплаща лекарствените продукти по ал. 14 на стойности, по-високи от максималната стойност на съответния лекарствен продукт, определена в рамковото споразумение по ал. 14. (18) Лекарствените продукти по ал. 14, за които не е сключено рамково споразумение

закона срокове задължението си за предоставяне на информация по чл. 217б, ал. 3, т. 1, се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв. Чл. 284ж. Който предостави информация по чл. 217б, ал. 3, т. 1 с непълно и/или неточно съдържание, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.“ Предложение на народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови § 20 и § 21: „§ 20. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в електронен формат по образец, утвърден от него, информация за разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България и за разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти

г.). (2) Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти утвърждава образеца по ал. 1 в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон. § 21. (1) Идентификационните номера на лекарствените продукти, вписани в Позитивния лекарствен списък, в регистъра на пределните цени и в регистъра на максималните продажни цени, се смятат за национален номер за идентификация на лекарствения продукт по смисъла на чл. 2591, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (2) В срок до 6 месеца от предоставянето на информацията по § 20, ал. 1 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти публикува на интернет страницата си регистъра по чл. 259, ал. 2, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. (3) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон притежателите на разрешения за за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт предоставят на Изпълнителната агенция по лекарствата за всички лекарствени продукти, получили разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на територията на страната чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, информация за кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка

2016/161. (4) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон притежателите на разрешения за паралелен внос на лекарствен продукт предоставят на Изпълнителната агенция по лекарствата за всички лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос на територията на страната чрез специализираната електронна система

определени в него.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22: „§ 22. В Закона за лечебните заведения

поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време. (2) Временните мерки и дейности по ал. 1 се въвеждат със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция и може да включват: 1. определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични диагностични и/или лечебни дейности само на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, независимо от медицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност; 2. промяна на броя легла в лечебните заведения за болнична помощ; помощ; 3. определяне на брой легла в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, в съответствие с разрешението за лечебна дейност на съответното лечебно заведение; 4. командироване на медицински специалисти между лечебни заведения съобразно план, определен от съответната регионална здравна инспекция, със заповед на ръководителите на съответните лечебни заведения, издадена по реда на Кодекса на труда. (3) В случаите по ал. 2, т. 1 в заповедта на директора на регионалната здравна инспекция относно лечебните заведения по чл. 26а и 26б се определя съответният брой легла за диагностика и лечение само на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, за които се извършват дейности, в съответствие с разрешението за лечебна дейност на съответното лечебно заведение. (4) В случаите по ал. 2, т. 3 в заповедта на директора на регионалната здравна инспекция относно специализираните болници се определя съответният брой легла за диагностика и лечение само на лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, които са хоспитализирани за лечение по специалността, по която болницата е специализирана в съответствие с разрешението за лечебна дейност на съответната болница. болница. (5) При необходимост в случаите по ал. 2, т. 1 в заповедта на директора на регионалната здравна инспекция може да се определят и изисквания относно персонала, апаратурата и други изисквания за изпълнение на съответните дейности. (6) Лечебните заведения по ал. т. 1 извършват дейностите, определени в заповедта на директора на регионалната здравна инспекция за определения период от време по ал. 1 самостоятелно или чрез взаимодействие с други лечебни заведения, без да е необходима промяна в или издаване на ново разрешение/регистрация за лечебна дейност. за лечебна дейност. (7) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.“ 2. Създава се чл. 116л:

за срок от три месеца. (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. (3) В случаите на повторно нарушение по ал. 1 директорът на съответната регионална здравна инспекция, съответно изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява директора на съответната районна здравноосигурителна каса и му изпраща цялата преписка за установеното нарушение. (4) Наказателните постановления за налагане на имуществена санкция по ал. 1 се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тук бих искал да заостря и вниманието на професор Салчев. С предлагания § 20 ние правим трибунал – не е трибунал, защото е от двама човека, не е тричленка – който отменя всички съществуващи закони и действа по някаква друга програма. Тоест той каквото реши, издава си методиката и я приема, и ако не се подчинят съответните лечебни заведения, ги наказва. Може би трябваше да се добави само опитът на съседна Гърция, където малко преди два дни частни лечебни заведения, които са отказали да изпълнят заповед, са били реквизирани от държавата. Може би трябва да го добавим и в нашия закон. Аз не съм против мерките, които помагат да се опази здравето и животът на българските граждани. Бих искал обаче да се ангажират сериозни институции, защото институцията „районна здравна инспекция“ и „районна здравноосигурителна каса“ според мен в този случай не са достатъчно авторитетни. Те не могат да предпишат методиката, по която да се извърши преструктурирането на лечебните заведения и тогава стигаме до някои парадокси в неблагоприятния опит, в лошия опит, който виждаме сега, когато на лечебни заведения, които нямат никаква подготовка за справяне, в случая с COVID-19, с пандемията, се възлагат задачи от високо естество, както примерно на ортопедични центрове се възлага да откриват ковид отделения. Затова мисля, че трябва да се преценят нещата, да се въведе ред и Министерството на здравеопазването, и Националната

които в крайна сметка няма да доведат, първо, до нищо и второ, подлагат самите медици на опасност – тяхното здраве и техния живот. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители.

за 46, против 71 в залата плюс 8 дистанционно – стават 79, въздържали се 7. Предложението не е прието.

се добавя „и за медицинските изделия от списъка по групи по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне

...).“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) При наличие на неусвоени средства по ал. 2 за здравноосигурителни плащания по ред 1.1.3.7, до 75 млн. лв. от тях се използват за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат сключени договори с НЗОК за съответния период, на извършените и отчетените, но незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2015 г. и 2016 г., независимо от съдебните актове, постановени по съдебните спорове между страните. 3. В ал. 4 след думите „неизплатени дейности в болничната медицинска помощ“ се добавя „и приложените при тях медицински изделия“.“ По § 21 е постъпило предложение от народния представител Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24.

Няма. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за нов § 23, текста на параграфа по Доклада на Комисията, както и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 21, който става § 24.

Благодаря

Уважаеми господин Председател, преди стартирането на следващия законопроект от името на групата предлагам 30 минути почивка.